ovde za predsedavajućim stolom, smo ubeđeni da ima preko 130 ljudi. Ekran nam pokazuje 128. Da li je problem da još jednom ubacite kartice, jer je

da u sali ima 129 narodnih poslanika.

se od dva predložena kandidata bira jedan član, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.Za član Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Slobodan

dvoje.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Slaviša

Cvejića.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji, zajedničkim dogovorom.Kandidati dogovorom.Kandidati su Biljana Ratković Njegovan i Višnja Aranđelović.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Biljana Ratković

za elektronske medije na predlog udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji, zajedničkim dogovorom.Kandidati su Biljana Ratković